Hvala lijepa.

Sljedeća replika, poštovanog zastupnika Mire Bulja.

**Reiner, Željko (HDZ)** Poštovane zastupnice i zastupnici sukladno članku 247. poslovnika, predlažem da o sljedeće dvije točke provedemo objedinjenu raspravu. To su: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane, drugo čitanje, P.Z. br. 613 - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj obrambenoj suradnji, drugo čitanje, P.Z. br. 614 Jeste li suglasni s ovim prijedlogom? Vi ste protiv? Hoćemo glasovati onda o tome? Molim vas. Tko je za objedinjenu raspravu? Procjenjujem da je prijedlog dobio većinu. Kako ne, pa prebrojao sam, 6 je protiv, svi ostali za. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava RH i članka 207. A Poslovnika Hrvatskog sabora. Temeljem navedenog članaka 207. A. poslovnika, propisano je da se zakonom, kojima se u skladu s Ustavom RH, potvrđuju međunarodni ugovori, donose u pravilu u jednom čitanju. Ajmo se malo smiriti, molim vas. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu. li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Državni tajnik u Ministarstvu obrane, poštovani Tomislav Ivić. Izvolite. Hrvatskog sabora. Poštovane gospođe saborske zastupnice i gospodo saborski zastupnici. Pred vama su zakoni kojima se potvrđuju Okvirni sporazumi o suradnji u području obrane, s dvije prijateljske zemlje, Kraljevinom Maroko i Republikom Poljskom. S Kraljevinom Markom, do sada RH i Ministarstvo obrane nisu imali potpisan sporazum o suradnji te donošenjem zakona se stvara međunarodno pravni okvir za suradnju u području od zajedničkog interesa u obrani te način njezine provedbe. potpisan je 8. veljače u Rabatu a potpisala ga je u ime Vlade RH potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova gospođa Marija Pejčinović Burić. S Republikom Poljskom je situacija ipak drugačija, s Republikom Poljskom i do sada je postojao sporazum o suradnji, ali na razini ministarstava dakle, nije bio međudržavni sporazum i ono što treba ovdje istaknuti, da je to jedna od strateških, rekao bi partnerica RH u području obrane i do sada su bili više nego dobri odnosi, na svim područjima a posebice na području obrane i usvajanjem ovog zakona, stvoriti će se također međunarodno pravne pretpostavke da se ta suradnja, koja je i do sada bila izvrsna, dodatno unaprijedi. Okvirni sporazum sa Republikom Poljskom je potpisan u siječnju 2019. g. potpisao ga je u ime RH, potpredsjednik Vlade i ministar obrane, a s poljske strane poljski ministar obrane. Kako su ti odnosi između Poljske i RH inače vrlo razvijeni a posebice u području obrane najbolje govori podatak i da je u Republici Poljskoj, trenutno u okviru NATO aktivnosti …/Govornik se ne razumije./… prednje bitnica sa 80-tak pripadnika Hrvatske vojske. Ono što također treba posebno naglasiti da donošenjem i usvajanjem ovih zakona nije potrebno osigurati nikakva dodatna sredstva u proračunu RH, jer su ona osigurana kroz redovite aktivnosti Ministarstva obrane. Dakle riječ je rekao bi o o 2 tehnička zakona, RH, ima sa dosta država bilo na razini vlada, odnosno, međudržavnoj razini, okvirne okvirne sporazume o suradnji, bilo na razini ministarstva RH, ukupno ima ovakve ili slične Okvirne sporazume sa 41 zemljom u svijetu. Hvala lijepo. Hvala lijepo, imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Pa uvaženi državni tajniče, mi iz HSS-a i ja osobno podržavamo sve aktivnosti RH da jačamo obrambenu sigurnost RH, sigurnost naših građana a s druge strane ovi sporazumi će vjerojatno otvoriti i prostor za suradnju u gospodarskom smislu i pogotovo za obrambenu industriju. A javio sam se za repliku da i na ovaj način upozorimo našu prijateljsku članicu EU Poljsku da se ne smije dogoditi da njene institucije zakažu a zakazale su jer su njihove službene institucije od veterinarske inspekcije, sanitarne itd., dozvolile da se izveze zaraženo nezdravo meso sa klaonica koje je došlo i u Hrvatsku a zakazao je i naš sustav jer se post festum odreagiralo tek kada su nas Slovenija i novinari obavijestili da je moguće da je dio toga završilo i u Hrvatskoj to ne doprinosi dobroj suradnji, mi moramo imati povjerenje u njihove institucije ali i oni u naše i uvažavati naše želje da želimo zdravo i kvalitetno živjeti. Hvala. Hvala, nije baš bilo izravno vezano uz obranu ali dobro. Sljedeća replika, poštovanog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro rekli ste da je već, sudjeluje hrvatska vojska .../Govornik se ne razumije./... čini mi se prednja prisutnost na granici sa Rusijom, ako se, ne slažem. Recite mi koliko je naših vojnika, zbog toga što nismo ni prihvatili ni marakeški sporazum, prihvatili smo marakeški kompakt, koliko je naših vojnika angažirano u pomoći policiji da kontroliraju našu prednju granicu od upada, ne znam sve koga? Imate li taj broj možda, to mi je vrlo, vrlo bi me to interesiralo? A kolegi bi rekao da nisu nama Poljaci krivi što oni krepane krave mliju i šalju nama Hrvatima nego uvozni lobiji koji na tome diže novac.

naših granica. Trenutno ni jedan vojnik nije angažiran u čuvanju naših granica. To nije obaveza Hrvatske vojske iako je zakonom dopuštena ta mogućnost da Hrvatska vojska ukoliko za to bude bilo i potrebe asistira policiji koja je zadužena za čuvanje granica RH dakle dopuštena je mogućnost da asistira policiji u nadzoru državnih granica. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu pa će prvi u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Anđelko Stričak. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Klub HDZ-a će podržati oba zakonska prijedloga Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj i obrambenoj suradnji, - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroka o suradnji u području obrane, Dobri odnos između RH i Republike Poljske u području obrane nastavak su dobre suradnje dviju država, u ostalim područjima bilateralne suradnje i zajedničkim naporima u izgradnji mira i uzajamnog povjerenja. Dosadašnja suradnja u području obrane ostvarivala se na temelju Sporazuma o vojnoj suradnji između Ministarstva obrane dviju država iz listopada 1998. godine. Nakon ulaska RH u članstvo NATO-a i EU brojnost aktivnosti iziskuje sklapanje međunarodnog ugovora o uzajamnoj obrambenoj suradnji. Okvirni sporazum potpisan je u Zagrebu 14. siječnja ove godine. U članku 3. ovog Zakona utvrđuju se područja suradnje a odnositi će se na primjenu vojnih komunikacijskih i informacijskih sustava, primjenu znanstvenog istraživanja za potrebe oružanih snaga, borbeno traganje i spašavanje, obrambenu politiku i planiranje, logističku potporu Oružanim snagama, vojno šifriranje, vojnu izobrazbu, vojno inženjerstvo, vojnu policiju, vojnu povijest i vojne muzeje, vojnu infrastrukturu, vojno zdravstvo i zdravstvenu potporu, vojnu .../Govornik se ne razumije./... kontrolu kvalitete i kodifikaciju, vojne operacije u inozemstvu, vojno novinarstvo i odnose sa javnošću, vojne psihološke operacije, skrb o vojnom osoblju, vojnu obuku i vojne vježbe, vojni prijevoz na svim razinama, zaštitu od kemijskog, biološkog i nuklearnog oružja, zaštitu prirodnog okoliša u vezi s onečišćenjem koje je posljedica vojnih operacija, istraživanje, razvoj, proizvodnju i nabavu vojne opreme i obrambenu industrijsku suradnju, operacije specijalnih snaga, vojno obavještajno djelovanje i elektroničko ratovanje. Tijela nadležna za provedbu ovoga okvirnog sporazuma su Ministarstvo obrane RH u ime Vlade RH i Ministarstvo nacionalne obrane Republike Poljske i ministar za ekonomski razvoj Republike Poljske u ime Vlade Republike Poljske. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatnih financijskih sredstva iz državnog proračuna budući će se suradnja odvijati kroz redovne aktivnosti Ministarstva obrane. Kada govorimo o suradnji sa Marokom, naglašavam da je odluka o pokretanju postupka za sklapanje okvirnog sporazuma donijeta 27. srpnja 2017. godine a izvješće o vođenim pregovorima za prihvaćanje 7. veljače 2019. predmetnog zakona utvrđuje se okvir vojne i tehničke suradnje između dviju stranka i to u sljedećim područjima: izobrazba i vojna obuka, obrambena industrija, održavanje zrakoplova i druge vojne opreme, vojno zdravstvo, mirovine operacije, upravljanje kriznim situacijama, vojna povijest, arhive i muzeologija i svako drugo područje utvrđeno zajedničkim sporazumom ciljem osiguravanja učinkovite primjene odredbe ovog sporazuma stranke će osnovati mješovito povjerenstvo, vojno povjerenstvo koje će se sastajati svaki puta kada je to potrebno za .../Govornik Stoga smatram da su oba zakona dobra, da doprinose unaprjeđenju suradnje između RH i tih zemalja, ne samo po pitanju obrane već i općenito i stoga predlažem da ih se podrži, a Klub zastupnika HDZ-a će ih svakako podržati. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je Živog zida i SNAGA-e, treba govoriti poštovani zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, nema ga, gubi pravo na govor. Pa će sljedeći Klub zastupnika biti Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a, u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Vesna Pusić. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. G. Državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, ovo je svakako dobra stvar i suradnja sa i s Marokom i s Poljskom, iako, kao što je državni tajnik rekao, nešto je različito ovdje sadržaj. S Poljskom, obzirom da smo zajedno i u NATO-u i u EU i OSS-u, već imamo vrlo intenzivnu suradnju na različitim područjima, a ovdje se još 8 područja ističe kao posebna područja na kojima će se suradnja razvijati i nemam što reći. To je, naravno, ide pod vojnu suradnju, ali to je gotovo, ja bih rekla isto, ako ne i značajnije de facto međudržavne odnosno diplomatska suradnja, dakle vanjskopolitička suradnja i kroz ovaj oblik vojne suradnje poboljšavaju se odnosno razvijaju se generalno odnosi između

i mi ćemo to podržati. Htjela bih reći nekoliko riječi o Maroku obzirom da, naravno, s Marokom nismo ni u EU, ni u, iako je Maroko jedina država koje je faktički harmonizirala neke svoje zakone sa direktivama direktivama i pravilima EU, upravo zato da bi olakšala trgovinsku i svaku drugu suradnju između Maroka i EU. S Marokom smo počeli razvijati i diplomatske i političke odnose već ranije kao jedno od, pa ja bih se usudila reći, najstabilnijih ili svakako među nekoliko najstabilnijih država Sj. Afrike, koja sa tog stanovišta je pokazala čak i u onim teškim danima, tzv. Arapskog proljeća, odnosno previranja na na južnoj obali Mediterana je pokazala prilično visoku dozu i stabilnosti i mogućnosti inkluzije, da tako kažem, različitih političkih stavova i na neki način relativno mirno preživjela to razdoblje i nastavila normalno funkcionirati. Mi smo tu imali i suradnju recimo na području promocije prava žena odnosno specifično prava djevojčica. U prvom redu prava djevojčica na obrazovanje i Hrvatska je tu i pomagala jednoj grupi marokanskih djevojčica da srednju školu, dakle, da završe srednju školu. Razvijali smo i odnose u okviru one suradnje između EU i arapskih zemalja, pa onda i afričkog kontinenta, dakle, imamo neku podlogu, hoću reći, za tu suradnju sa Marokom i ponavljam, obzirom, iako se ovdje nominalno radi o vojnoj suradnji, de facto ova vrsta suradnje kako je ovdje opisana i kad pogledate područja, a vidjet ćete da na puno većem broju područja se definira suradnja sa Marokom, nego što se definira sa Poljskom. Naravno, zato što na drugim područjima s Poljskom ionako surađujemo u okviru saveza ili EU, čiji smo čiji smo i jedni i druga članice. Dakle, ovdje, kad pogledate područja na kojima se suradnja razvija, iako je vojna suradnja, de facto ima mnogo stvari koje se reflektiraju kao što je zdravstvo, kao što je okoliš, kao što je niz stvari koje se reflektiraju de facto na mirnodopsku suradnju između dvije države, na suradnju na cijelom nizu područja. to promatramo kao, naravno, ugovore o vojnoj suradnji, obrambenoj suradnji, ali na neki način kao i jedan diplomatski i politički korak u pravcu poboljšanja suradnje između Hrvatske i Maroka, odnosno u slučaju Hrvatske Hrvatske i Poljske i mi ćemo podržati ova dva zakona. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada idemo na pojedinačnu raspravu i prvi će govoriti poštovani zastupnik Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Znači, pred nama je zakon, odnosno Sporazum o vojnoj suradnji Hrvatske s Poljskom trebali bi se u biti zapitati koji je uopće smisao potpisivanja jednog takvog sporazuma. Hrvatska i Poljska su već članice NATO saveza, brane nas 4 milijuna aktivnih vojnika, imamo 10 tisuća bojevih glava, imamo 4 tisuće lovaca F-16 i zašto je sad potrebno još jedan takav ugovor potpisivati i na koncu konca, od koga se mi to moramo braniti? Znači, obrambeni nekakav sporazum bi značio da vas netko želi napasti. I mi sada možemo pogledati susjedne recimo zemlje RH gdje vidimo da čak i Crna Gora je recimo članica NATO-a, gdje vidimo da nas BiH sigurno ne može napasti, Mađarska je s nama u NATO-u, Slovenija, Italija, znači, u biti ostaje prijetnja jedino Srbija, koja je ovom e-potencijalna, koja je u ovom trenutku toliko slaba da jednostavno je potpuno nesposobna za bilo kakvu agresivnu akciju, što najbolje vidimo recimo po razvoju situacije na Kosovu. A i između ostaloga, ta ista Srbija želi ući u NATO savez i u EU, tako da u biti ta prijetnja je riješena 1995. i 1997. i ona više nije realna. S druge strane ako pogledamo okruženje Poljske, također vidimo da s praktički nijedne strane ne može doći do napada na Poljsku, osim ako netko ne računa onaj maleni komadić Rusije tzv. Kalinjin gradska oblast koja je teritorijalno potpuno odvojena od ruskoga teritorija i koja ne može predstavljati prijetnju za državu koja ima 40 milijuna stanovnika. Doista je neshvatljivo da mi, dakle, dižemo tenzije i da mi šaljemo npr. u Poljsku cijelu motoriziranu bojnu o našemu trošku, da šaljemo više vojske nego recimo Francuska koja je, čiji je vojni proračun je neusporedivo veći od RH i da u biti opće vodimo jednu takvu militarističku politiku u 21. stoljeću. Ako, znači, nije u interesu RH, a i nije u interesu Poljske, u čijem je to onda interesu? Očito da, ponavljam još jednom, nekome odgovara da se dižu tenzije, da se zemlje naoružavaju, da troše novce za naoružavanje, a to su prije svega SAD koje između ostaloga vidimo da su naredile da se mora 2% izdvajati za obranu iz BDP-a svake države, znači, biti to interesa kad se izdvaja 2% BDP za obranu, onda se uglavnom mora kupovat američko oružje i vidimo također da onda zahvaljujući takvim sporazumima i takvim, idemo reći, umjetnim prijetnjama, SAD imaju pravo graditi svoje baze, one kao onda štite te sve članice od tih fantomskih prijetnji, pa onda imamo, ne znam, NATO baze počevši od Afganistana, Iraka, Pakistana, Kazahstana, Turske do Poljske i u biti Japana, cijela Rusija je onda okružena sa tim NATO bazama. To je u biti jedna jedina konstrukcija od koga bi se eventualno trebalo braniti od Rusije. Međutim, Rusija, niti ima namjeru, niti ima ikakvu realnu snagu da zaprijeti bilo kojoj članici NATO saveza jer doba SSSR-a je davno prošlo, čak i takav SSSR odnosno Istočni blok koji je bio puno, puno jači nego današnja Rusija, nije recimo bio u stanju osvojiti Afganistan, nego se ruska vojska morala povući nakon poraza 1989.g. iz te zemlje. Nakon toga, Rusija nije bila u stanju zaštiti čak ni svoju vlastitu manjinu od progona u Latviji, otvorenih progona, od progona u Središnjoj Aziji gdje su im kršena sva ljudska prava, nije uspjela zadržati čak ni pokrajine Ukrajine u Dom basu gdje je također doživjela poraz, gdje također žive Rusi, nije uspjela uspostaviti punu kontrolu čak niti nad područjem Kavkaza, nego mora plaćati doslovce reket svake godine u iznosu od nekoliko milijardi dolara da bi držala malene separatističke pokrajine kakve su Čečenija, Dagestan i Ingušetija u pokornosti. Znači, oni ne mogu izići na kraj sa doslovce 2 milijuna, 3 milijuna vlastitih državljana. Je li to velesila koja može stvarno zaprijetiti Europi? Nije, taman i da hoće, a neće jer Rusiji nije u interesu obnavljati Varšavski pakt, nego je Rusiji u interesu razvijati gospodarstvo, Rusiji je u interesu plasirati svoje proizvode na europsko tržište, a prije svega energente. Ono što se u biti krije iza ovakvih, dakle, vojnih sporazuma, potpuno nepotrebnih, ponavljam još jednom u 21. stoljeću je dakle, u stvari želja Amerike, SAD-a da prodaju oružje, da gradi vojne baze i da spriječi bilo kakvu integraciju Rusije sa europskim kontinentom. Oni su u biti najviše od svega uplašeni da bi Rusija mogla postati članica EU jer ako bi se to dogodilo, SAD bi postale drugorazredna sila. Rusija unutar europskih integracija vratila bi Europu u vodeće mjesto u međunarodnoj politici i to se mora spriječiti. Čim su SAD posumnjale da se Europa okreće bar malo Rusiji, oni su, zamislite, organizirali prisluškivanje svih europskih predsjednika, uključujući i Angelu Merkel. Sjetite se te afere kada su američke obavještajne službe prisluškivale Angelu Merkel, a nisu je prisluškivale zato što je Angela Merkel zvala hrvatskog premijera ili zato što je Angela Merkel, ne znam, zvala poljskog premijera, nego isključivo zato što je Angela Merkel zatoplila odnose sa Vladimirom Putinom i to je bio razlog, to je bio pravi razlog. I u biti mi ovdje ne vodimo politiku koja je samostalno hrvatska, niti vodimo politiku koja je obrambena, nego mi ovdje vodimo politiku koja služi, dakle, imperijalizmu i jačanju strane vojne industrije i sprječavanju povratka Europe na ono mjesto na kojem je bila prije Prvog svjetskog rata, a to je, znači, vodeći kontinent na svijetu sa vodećom, prije svega, kulturom i tradicija. I s te strane, uzimajući to sve u obzir, mi ne možemo prihvatiti gubljenje vremena na ovakve nepotrebne vojne sporazume, te ćemo iz toga razloga kod glasanja, sigurno ga nećemo podržati, ostati suzdržani ili ćemo glasati protiv. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Zekanovića, izvolite. Poštovani kolega Bunjac, s većinom bi se složio vašega, međutim, ima nekih stvari koje ipak ne bi, mislim da ipak nekakva ratna prijetnja postoji, latentna u svijetu. Stvarno postoji, evo kroz pojedinačnu raspravu ću malo pojasnit što sam htio reći. Međutim, evo samo kratko za sada, kad govorite o Poljskoj, kažete nije ugrožena, danas ne treba imati kopnenu granicu 10 000 km s nekom državom da se čovjek osjeti ugroženim, dakle, danas postoje i zrakoplovstvo i rakete, tako da se može bilo koju državu napasti na bilo koji način, to je jedna stvar, a druga stvar po pitanju Srbije, Srbija nije baš tako bezazlena pogotovo radi jednog koketiranja sa Rusijom, a s druge strane moramo imati na umu stvarno da Srbija nama nije prijateljska zemlja i da one ključne stvari za našu državu, za naš narod nije napravila to, nije čak ni priznala Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Bunjca. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče Zekanović. Znači, ponovio bih još jednom da su u Latviji gdje imate trećinu Rusa više/…Latvije, se doista dogodio progon, iseljavanje prisilno i kršenje ljudskih prava jer Rusija nije mogla njih zaštititi, u Latviji koja ima 3 milijuna stanovnika. Pa sad si vi zamislite ako Rusija nije u stanju svoju vlastitu manjinu od progona zaštitit u susjednoj zemlji, koji su njezini stvarni kapaciteti? Između Rusije i Poljske se nalaze Bjelorusija i Ukrajina, avioni, ja sumnjam da mogu vojni preletiti Bjelorusiju i Ukrajinu bez dopuštenja te dvije zemlje. Tako da meni meni osobno se čini, ponavljam, da oni nisu prijetnja, a isto tako da ne žele nikome biti prijetnja. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava trebala je biti kolege Ivana Pernara, nema ga, gubi pravo na govor. Zatim je trebala biti poštovanog zastupnika Gordana Marasa, nema ga, gubi pravo na govor. Pa će slijedeći govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani dopredsjedniče, poštovane kolege, dakle, govorimo o vojnoj obrambenoj suradnji između država, također i o socijalnoj. Nitko nije protiv suradnje, dakle, paktovi nam trebaju. Je li postoji prijetnja, ne postoji, ja mislim da uvijek postoji nekakva prijetnja, ne bi ja ovdje širio strah od Rusa, niti strah od Amerikanaca. Međutim, moramo ipak ovdje vidjeti da se malo konstelacija o slijedu promijenila, ta jedna Rusija koja je bila na koljenima prije nekoliko desetljeća ili godina, više nije na koljenima. Pogledajmo samo Siriju, znači, Siriji, da je netko rekao meni koji pratim geopolitiku od uvijek, da će Rusi biti glavni igrač danas na Bliskom Istoku, čak u Siriji jači od Amerikanaca, ja ne bi vjerovao, a jesu i jači su igrač. A pogledajmo malo i generala Haftara sada u Libiji. Znači, on je itekako pod ruskim utjecajem i grad u Tripoliju je u obručju i vrlo vjerojatno će taj jedan general za kojeg se govori da je pod ruskim utjecajem, vrlo vjerojatno preuzeti čitavu Libiju uskoro, a već odavno kontrolira onaj najvažniji dio Libije, onaj južni dio Libije, istočni, gdje su naftna polja, Bengazije i onaj ostali dio, tako da ta jedna prijetnja konstantno postoji i moramo biti svjesni nje i ne smijemo to zanemariti s tim da, pogotovo u kontekstu Rusije ne bi ja rekao da je Rusija izgubila rat u Ukrajini, ona nikad nije formalno ni ratovala u Ukrajini, taj rat još traje, za one koji ne znaju, svaki dan u Ukrajini ginu ljudi, ako se ne varam, iz prve ruke, ljudi koji su upravo tamo na liniji fronte kažu da je lani oko 800 ljudi poginulo sa ukrajinske strane, znači na granici s Dombasom, to su strašne brojke, o tome nitko ne govori da jedan rat još uvijek bijesni u srcu Europe, to je Europa ljudi moji, a Krim, šaptom padne, Rusi će reći oni su uzeli svoj prostor koji su anektirali, Ukrajinci će reć to je njihovo. Dakle, imamo jedno krizno žarište koje postoji. Dakle, paktovi su dobri iako ću se složiti sa kolegom Bunjcem, mi jesmo u NATO paktu, jesmo u NATO paktu, pa malo, zapravo sve skupa ovo je čudnovato, ovi paktovi, još jedan, još jedan, još jedan, čemu sad to kada imamo zapravo krovnu organizaciju koja sve povezuje. Ali evo, jedno pitanje, povezat ću malo, bio sam jučer u BiH, točnije u prostoru Kupresa, Livna, Duvna odnosno Tomislavgrada i vidim tamo turski kontingent EUFOR-a, patrolira, čuva Hrvate. Je li moguće da Hrvate baš čuvaju Turci, meni je to malo, moram priznati loše izgleda. Mi možemo također biti i jesmo dio EUFOR-a jer smo članica EU. Zašto ne bi npr. Hrvatska vojska iz RH čuvala svoje Hrvate iz BiH kad smo jedan narod u dvije države? Evo, to mi je jedno pitanje, nešto što mi je malo čudnovato i vidim zapravo da se stvara jedan nepotrebna tenzija, mi smo u EU, a Turska još i nije zapravo, ona je potpisnica Daytonskom sporazuma, ali zašto bi evo, evo ga, izlobirajte, preko ministra, preko ministarstva i Vlade, to je jedna mala stvar koja bi itekako doprinjela da se ti hrvatski prostori u BiH razumije/…bosanskom kantonu konkretno, evo žao mi je što nema kolega iz BiH da mi potvrde ovo što govorim da se osjećaju malo zadovoljnije, malo zadovoljnije, da je čuvaju, da ovdje vide hrvatsku zastavu na ramenu na ramenu vojnika, mislim da bi bili itekako, itekako zadovoljni, a može se to napraviti i to bi trebalo. Što se tiče suradnje sa državama, svaka suradnja je dobrodošla, pa danas imamo i Kinu, evo koja je danas super potencijalni jedan partner sad ću ja reć što nitko nije rekao u hrvatskoj javnosti i sad ne znam koliko će ovo itko čuti, Kina nije demokratska zemlja, jel tako, Kina još uvijek ima jednopartijski sustav. E sada, mi smo tu dosta pragmatični, nemam ja ništa protiv dolaska Kineza ovdje, nek su došli, super, ja sam za razvoj gospodarstva. Međutim, tekovine zapadnoeuropske civilizacije su širenje demokracije diljem svijeta, pa čak i neko vrijeme je bio i trend nekomunikacije sa državama koje imaju totalitarne režime, dok Rusi nisu uveli višestranački sustav, tu je bila, je li, željezna zavjesa, nije se komuniciralo. Kinezi ga nisu uveli, a imaju još i jako velike restrikcije oko društvenih mreža, to se pazi šta se govori, šta se radi. Mene zanima, ne u kontekstu RH, nego u kontekstu čitave EU, kad će se, ono što radi Trump sada gospodarski, utjecati porednički na Kinu, da stvarno liberalizira svoj politički sustav, konačno i da Kinezi stvarno imaju ovu priliku koju mi imamo. Ja ću reći zapravo, mi imamo privid demokracije, mi prividno i možemo nešto reći, a zapravo ništa. Hrvoje Zekanović govori u HS, nitko ga ne prenosi, a Andrej Plenković danas ima politički skup, 48 sati već što od, od Ploča do Dubrovnika i Zagreba, tako da, evo, to je jedno pitanje koje bi ja postavio, dakako, sam za suradnju sa svima, pa i sa Kinezima, sa svim državama svijeta, ali bi, evo ga, ipak da se malo preispitam na jedan način, da ne budemo tu malo licemjeri, da se malo pogleda, prijetnje postoje, ugovore potpisujemo, ali ipak pažljivo biramo saveznike odnosno one koji nam neće sutra okrenuti leđa. Hvala lijepa. A sada će u ime predlagatelja govoriti državni tajnik poštovani Tomislav Ivić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Samo nekoliko rečenica, želio bih se naravno zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi ova dva zakona, nadam se da će HS usvojiti usvojiti oba ova zakona. Moram reći, žao mi je što nema kolege Bunjca jer on je zaista rekao bih promašio svoju raspravu, ovakvi sporazumi su uobičajeni među državama, rekao sam i u svom uvodnom izlaganju da RH ima ovakve ili slične sporazume potpisane sa 41 zemljom u svijetu. Jedna od tih zemalja je i Rusija, dakle, i sa Rusijom imamo međudržavni sporazum o suradnji u području obrane. Dakle, niti RH Hvala. dapače, namjera naravno dizati nikakve tenzije, nego je stvaranje pretpostavki za uređenje jel tako međusobnih odnosa sa partnerskim zemljama, sa zemljama s kojima inače imamo prijateljske odnose i dobru suradnju. Dakle, ne radi se ni o tome da se RH osjeća ugrožena ili može bit ugrožena, ovakvi sporazumi ne služe za tu Činjenica je da je RH članica NATO saveza, ali sa ovakvim sporazumima odnosno zakonima se pobliže reguliraju međusobni odnosi između između dvije zemlje i činjenica je to, treba ovdje reći da Srbija nema namjeru ulaziti u NATO savez. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka. Hvala potpredsjedniče. Državni tajniče, trenutačno se u Splitu održava 5. međunarodna izložba proizvođača naoružanja i vojne opreme, dosad najbrojnija, najposjećenija. Na njoj sudjeluje 185 renomiranih izlagača naoružanja i vojne opreme iz 26 zemalja, te su izložbu podsjetila ukupno 33 strana izaslanstva, što vojna, što državna. Stoga smatram da ovakvi sporazumi samo mogu doprinijeti unapređenju suradnje, ne samo na polju obrane, već i po pitanju gospodarstva. RH smatram da ima jaku obrambenu industriju, naši vojnici u mirovnoj misiji odlaze naoružani i opremljeni sve proizvodima hrvatskih proizvođača i smatram da je to isto jedan dobar vid suradnje po pitanju gospodarstva, a naravno i na taj način raste naš izvoz. Hvala. Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Stričak, je točno je da je u Splitu trenutno vojna izložba najveća do sada i činjenica je da se ovakvi sporazumi odnosno zakoni donose donose između ostalog i zbog unaprjeđenja suradnje na području obrambene industrije, a činjenica je to da RH ima vrlo razvijenu obrambenu industriju i da ima što ponuditi, ne samo Poljskoj i Maroku, nego cijelom svijetu i to je jedan od razloga zašto su i danas u ova dva zakona u HS. Poštovani, slažem se s vama da treba graditi mostove, ne zidove, međutim, oko Srbije se ne slažem. Upravo i u ovoj sabornici u HS se nedavno govorilo da Srbija neće u EU, pa je sada postala, znači, pokrenula je pristupne pregovore. Dakle, Srbija razgovara s NATO paktom, razgovara, otvoren je ured u Beogradu NATO pakta, otvoren je ured srpski u Briselu u središnjici NATO pakta, dakle, radi se o intenzivnim pregovorima samo Srbi će napravit lukavije nego mi, oni istovremeno koketiraju sa Rusima i sa NATO paktom sa Amerikancima, pa će podići cijenu, pa su i Rusima poklonili MIG-ove 29, nama Amerikanci nisu htjeli prodati avione, nemojmo zaboraviti, nisu nam htjeli prodati avione.

ured u Beogradu, politika NATO saveza je politika suradnje prije svega, jel tako, sa svima onima koji su otvoreni za takvu suradnju. O tome hoće li Srbija ulazit u NATO savez ili neće možemo samo špekulirati. Ja govorim ono što sa rekao na osnovu izjava trenutnog političkog rukovodstva Srbije. Da njih ne zanima ulazak u NATO savez, da oni žele graditi politiku vojne neutralnosti. Time bih ja zaključio raspravu o ovim točkama, a glasovat ćemo o obje točke kada se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju

Temeljem navedenog članaka 207. A. poslovnika, propisano je da se zakonom, kojima se u skladu s Ustavom RH, potvrđuju međunarodni ugovori, donose u pravilu u jednom čitanju.